представители, моля заемете местата си. Продължаваме работа по Доклада на Комисията по бюджет и финанси

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да мотивирам предложението на нашата група

като наша последователна политика в изминалите вече четири години и за този четвърти бюджет за 2021 г.? Защото, уважаеми колеги и господин Министър, ние смятаме, че в страната има критични диспропорции в регионалното развитие на страната и е редно, когато се приема един бюджет, той да решава определени проблеми. Може би всички народни представители, оглеждайки се и ходейки в избирателните си райони, знаят и искат да има целенасочена устойчива програма за развитието на Северозапада, Родопите и изостаналите райони. във второто си правителство Борисов искаше такава, в третото издание на правителството тихомълком тази политика отпадна от полезрението на самото правителство. През цялото време от БСП смятаме, че е необходима политическа воля за провеждане на регионална политика в цялост. И тук ще цитирам и министър и заместник-министър на регионалното развитие, които в микса със средствата от Европейския съюз за втория планов период и със средствата от бюджета, приемайки Закона за регионалното развитие, споделиха, че ние в страната имаме огромни регионални диспропорции. Още повече в подкрепа на това наше предложение искам да споделя, по възстановителния план от Европейския съюз няма да дойдат по-рано от средата на следващата година. Споразумението за третия планов период с Европейския съюз се бави. И винаги в такива години първата година първата година правителствата търсят финансови инструменти, за да попълнят този финансов прозорец, тази дупка със средства. Нашето предложение е изключително разумно, то е в контекста на това: малкият бизнес ще бъде подкрепен, много демографски проблеми ще бъдат решени, възможности и в тези части да създадем условия и среда да отидат инвеститори. Вие знаете, че повечето въпроси са такива – хубав ли е пътят, има ли вода, достъпна ли е средата, където можем да инвестираме? А със самия фонд за развитие на изостаналите райони аз смятам, че ще има възможности да се направи целенасочено въздействие върху регионите. Това е една нова европейска политика, която в много европейски страни се провежда. Затова мисля и се обръщам към Вас, колеги народни представители, тези три предложения, които са в едно, в една обща политика, които касаят общинските пътища, устойчивото развитие на изостаналите райони, ВиК инфраструктурата в малките населени места, да ги подкрепите.

Раздел II – Разходи, на ред 5.1 – средствата за преодоляване на последиците от бедствията – 80 млн. лв. Отново се обръщам към Вас да се добавят 50 млн. лв. и те да бъдат именно за речните корита в градовете и в населените места, съответно Министерството на финансите със Сдружението на общините да направят стандарт. Знаете, че всички реки са градообразуващ фактор и ние изоставаме в разбирането си, че когато се разкрива потенциалът на една река, която протича през населено място, ние имаме добра инфраструктура, добро качество на средата. (Реплика от ГЕРБ: „Времето!“) Да, може би свършва и на други хора времето, като цяло и на колективния ни орган, затова ще бъде добро дело, ако подкрепите тези наши предложения, те са за доброто на България.Благодаря. Не виждам. Продължаваме с изказванията. Заповядайте, госпожо Бъчварова.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

Разбираме, че в сектора „Наука“ властта отново има немалко проблеми. Мантрата, че няма пари не само в последните четири години, но и от първото управление на ГЕРБ, засяга едно много важно направление на дейност в държавата, което на думи се оценява като необходимо, особено по време на кризи, но на практика то се унищожава ежегодно. Факт е, че средствата за наука са скрита картина. Защо? Защото всички разходи за наука се вкарват в консолидираната фискална програма, тоест освен средства от бюджета калкулират собствените приходи, а също така и средствата от европейските фондове. Въпреки тази магия на числата, която съответно се прави, за да се покаже колко средства се отделят в това направление, истината обаче е съвсем друга и изводът че изследователската дейност и заетите в науката са на дъното на държавната грижа. Факт е, че от 2017-а до 2020 г. държавната субсидия за наука е 0,12% от брутния вътрешен продукт. В бюджет 2021 г. средствата са 0,14%, като тук влиза субсидията за БАН, Селскостопанска академия, Фонд „Научни изследвания“ и средствата за наука за висшите училища. Предлага се за научни изследвания в бюджета сумата 8 млн. лв., която стои вече няколко години без никаква промяна. Това са средства за научна дейност във висшите училища.

За висшите училища 65,9 млн. лв., като тук влиза увеличението на работната заплата, за което правителството пое ангажимент асистентските заплати да станат 1300 лв. След калкулациите на така направените сметки се вижда, че във висшето образование допълнителните средства са 17,7 млн. лв., но в тях влизат поддържането и развитието на рейтинговата система на висшите училища, от които зависи съответно допълнителното заплащане за качеството на образование. Какво предлагаме ние? За висшите училища предлагаме увеличение на субсидията с 22,6 млн. лв. В сектора „Наука“ – БАН и Селскостопанска академия, предлагаме допълнително приблизително 15 млн. лв. Защо? Според нас не са направени елементарните калкулации за това, че през 2021 г. се увеличава минималната работна заплата, че в БАН и към този момент имат средна работна заплата под 1000 лв., като плащанията за асистентите са от порядъка на 740 – 790 лв. По какъв начин биха могли асистентските заплати да станат 1300 лв., за да няма разпределяне между висши училища и наука в БАН и в В резултат на което ненаправените сметки ни водят до извода, че средствата ще бъдат недостатъчни, недостигът ще се задълбочи и съответно кризата в науката, за която смея да твърдя, че е факт, предвид ситуацията в страната, особено със заплащането, ще се задълбочи. Това трябваше да бъде минималната дейност в Министерството на финансите при калкулацията на тези разходи, но, за съжаление, това не е направено. Затова ние предлагаме тази корекция. има и един друг сериозен проблем. През 2018 г. беше приета Стратегия за развитие на научните изследвания. Документът казва, че през 2020 г. средствата за наука трябва да бъдат 1,5% от брутния вътрешен продукт, а в 2025 г. – 2%. Смятайте: 1,5% ангажимент срещу 0,12%! За какво пишем тези стратегии, за какво се отчитаме пред Брюксел, че имаме стратегия, без да я изпълняваме? Второ, Европейският съюз отделя 2,07% от

на европейско ниво защитавате науката и иновациите, а в България недофинансирате системата? И съответно резултатите са ясни. Кризата ще продължи, защото без наука няма и решения. Благодаря. Господин Динков, имате думата за изказване.

Общото увеличение в бюджета на общините за 2021 г. спрямо 2020 г. е със 731 млн. лв. повече. Това увеличение обаче е основно за делегираните от държавата дейности, а именно образование, здравни и социални услуги и незначително за култура и спорт. Досега общините успяваха да се справят с допълнителните разходи за управление на кризата основно със собствени финансови средства. В резултат на това бюджетите им са в затруднено финансово състояние. Изправени са пред значителни загуби от данъчни приходи и други форми на доходи, които същевременно са налице, като са налице и съществени увеличения на разходите. В същото време увеличението по общини за местни дейности е незначително. В бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините

Продължава недофинансирането за общинската пътна мрежа и капиталовите разходи. Защо предлагаме да се създаде фонд „Общински пътища“ със 100 млн. лв.? Между другото, и Националното сдружение на общините също предлага национална програма „Общински пътища“.

и това е атестат за свършената работа до момента. Липсата на трайно държавно финансиране, обновяване и рехабилитация е една от главните причини за недоброто състояние. Сега дейностите по общинската пътна мрежа се финансират основно от данъка върху превозните средства, но от тези приходи се поддържат и около 50 хиляди км улична мрежа в градовете и селата, а за общинската пътна мрежа за разлика от републиканската пътна мрежа, липсва и целево европейско финансиране. При обсъждането на тол системата имаше предложение 20% от приходите да бъдат отделяни за общинската пътна мрежа, но това не се реализира, тъй като средства щяха да бъдат осигурявани от държавния бюджет. Виждаме, че такава политика не се случва, а и тол системата не заработи в обема, който беше предвиден, в прогнозата на правителството. Добрата пътна свързаност между населените места в една община с общинския център е изключително важна, защото тя обезпечава по-добри здравни грижи, социални услуги, административно обслужване и така нататък. В тази връзка и фондовете за устойчиво развитие на изостаналите райони във връзка с демографската криза са от особено важно значение, затова и ВиК структурата на малките населени места, които бяха изключени за финансирането от европейската програма „Развитие на селските райони“, трябва да се случи. да се случи. Аз се надявам, че предложенията, които ние правим, за създаването на трите фонда ще бъдат приети от Вас. Крайно необходимо е да се създадат условия за развитие и укрепване на финансовата децентрализация, включително чрез ефективно използване и изпълнение на стратегията за децентрализация на държавното управление и чрез разработване на модели за реформиране на настоящата бюджетна и данъчна система в България. Необходимо е осъвременяване на Закона за местните данъци и такси, а така също приемане на допълнителни мерки за разширяване на приходната база на общините, за да могат те успешно и качествено да изпълняват отговорностите по подобряване на качеството и обхвата на публичните услуги, предоставени на местно ниво, а така също и при извънредни ситуации. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП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

на всички, засегнати от затварянето на бизнеса, и на всички, засегнати неработещи родители, които ще останат да гледат вкъщи своите деца. И понеже сме в процедура за обсъждане на държавния бюджет на страната, и в т. 1, където се обсъждат и разходите, тук е министърът на финансите. Той знае много добре и коректно процедурата, по която се правят такива разходи, и тъй като в ход е една динамична, бих казала, обстановка, мисля, че е редно днес да заседаваме и да обсъждаме точно тези конкретни мерки, които предлагате Вие за всички засегнати български граждани от новите противоепидемични извънредни мерки. Тук е мястото да дебатираме тези мерки с оглед на това българските граждани да бъдат защитени, да бъдат сигурни, че ще получат своевременно тази подкрепа и че няма да бъде получена три или четири месеца по-късно, както се случи с първите мерки, които Вие обявихте, при първото затваряне на бизнеса. Тъй като сме и парламентарна република, там, където знаем, и всички подкрепяме тези процедури, смятам, че сега е редно Вие да излезете, господин Министър, и да обявите като разходна част в бюджета заложените 400 милиона – толкова ще струват мерките, които Вие сте обявили, в т. 1. Най-вече също да обясните и механизма, по който ще бъдат получени тези средства, за да бъдат наясно от утре българските граждани как и кога

Уважаеми господин Председател, господин Министър! Уважаема госпожо Лечева, моята реплика към Вас е: тъй като обсъждаме бюджет 2021 г., в бюджета за 2021 г. аз никъде не успях да намеря онзи буфер или онези средства, които ще бъдат необходими за това, което е определено като виждане на правителството – минимална заплата, ако майката стои вкъщи и е в неплатена отпуска – 24 лв., ако бизнесът не работи, това означава някаква прогноза, финансов ресурс и той къде се намира? И по-скоро въпросът сега е: този финансов ресурс от 400 милиона означава ли, че ние до края на декември ще правим актуализация на бюджета?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

може да каже къде са тези средства и как предвижда да бъдат разходени, отново, пак казвам, за да бъдат сигурни освен българските граждани, да сме сигурни, че е спазена процедурата по отношение на начина, по който се разходват средствата на българските данъкоплатци.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Ние от парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепим предложения ни бюджет, защото това е бюджет, който увеличава дефицита и дълга и нарушава финансовата стабилност в държавата, това е бюджет, който ни вкарва в дългова спирала. проектобюджета се предлага да се харчат не целенасочено, хаотично едни огромни пари от нашите данъци, както и да се направят дългове, които да плащаме в бъдеще за неща, които или са спорни, или не решават дългосрочно нито един проблем. Проектобюджетът за 2021 г. залага огромен дефицит от почти 5 млрд. лв., в същото време се предвиждат 10% повече приходи, тоест ние предвиждаме, че няма да има ново затваряне и нова карантина. Ами ако има нова вълна от ковид и е необходим нов локдаун, тогава какво ще стане с дефицита? Той наистина би бил огромен. Очевидно е, че големите харчове са свързани с предстоящите избори. Голяма част от социалните плащания също така са временни и срочни. Именно поради тези причини ние от „БСП за България“ изготвихме и внесохме нашите предложения от алтернативния ни бюджет във всяка област – икономика, социална политика, здравеопазване, образование, отбрана и сигурност, култура и спорт. Предлагаме в областта на икономиката и общините безвъзмездна помощ на малките и средни предприятия от всички икономически сектори в размер от 5 до 10 хил. лв. – общата сума е 300 млн. лв.; увеличаване на стойността на ваучерите за храна от 60 на 100 лв.; туристически ваучери на обща стойност – 30 млн. лв.; капиталови инвестиции в развитието на туризма – в размер на 32 млн. лв.; целево финансиране на ВиК инфраструктурата на малките населени места – от 2 до 10 хиляди, в размер общо на 200 млн. лв., създаване на фонд „Общински пътища“, ремонт и поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа – в размер на 100 млн. лв. Също така Програма за развитие на Северозападния район; на планиране, Странджа-Сакар, Родопите и слаборазвитите планински и погранични райони. Сумата, заложена в бюджета, е 500 млн. лв. В областта на социалната и демографската политика предлагаме увеличение на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 на 6500 лв.; предоставяне на еднократна помощ – в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за 24 месеца назад родители; семействата с ниски доходи ще получават помощ от 250 лв. в началото на учебната година освен на I и VIII клас, което Вие предлагате, също така за II, III и IV клас. До навършване на 14-годишна възраст лекарствата за децата ще бъдат безплатни, за целия период – от I до XII клас, учебниците също предлагаме да бъдат безплатни. Имаме конкретни предложения във всяка една от сферите на бюджета, които колегите по-късно ще обяснят подробно. Така предложените от БСП бюджетни алтернативи предлагат един по-устойчив социално-икономически модел и не само че не увеличават дефицита, но и го намаляват с почти 500 млн. лв. чрез премахването на някои популистки бюджетни разходи

господин Министър, дами и господа народни представители! Докато депутатите от мнозинството отклонявахте вниманието от сутринта с мъртвороден и печално приключил опит за свикване на Велико народно събрание, промяна и приемане на нова Конституция, правителството на Борисов затвори държавата, без да осигури грижа за хората. (Реплики от ГЕРБ: „Еее! Да, бе!“) Затварят се училища, детски градини, университети, молове, ресторанти, ограничават се събиранията на хора до 15 човека. Разбира се, здравето на хората е най-важно, но това затваряне трябваше да бъде съпътствано с икономически и социален план. Правителството направи това затваряне без готовност за нови икономически мерки, които да влязат в сила веднага, едновременно със затварянето. Икономическите субекти затварят в петък, но никой не знае кога ще влезе в сила държавната помощ за икономиката, за домакинствата и семействата. В близките дни това щяло да се обсъжда с работодатели – казва премиерът Борисов днес. При първата вълна помощта за фирмите беше осигурена след три месеца. По думите на работодателите от мярката 60/40 са се възползвали 8% от фирмите в България. Днес Борисов говори гръмко и обещава помощ на работници, на родители в неплатен отпуск – по една минимална заплата, но, уважаеми народни представителии български граждани, тези обещания са голи думи. Защо? Няма ги в бюджета на изтичащата 2020 г., а в бюджета, който днес гласувате за 2021 г., не е предвиден нито лев за новите помощи, които обещавате щедро. Тоест обещаните мерки на правителството не са осигурени в бюджета на правителството. Значи заблуждавате хората, значи, че това още е хаос в хаоса досега. Вчера призовахме, днес ще го направя за втори път: управляващото мнозинство, правителството и премиерът – спрете гласуването на този бюджет! Българите имат нужда от подкрепа. Всеки трябва да почувства грижата на държавата (реплики и смях от ГЕРБ), а държавата има нужда от управление със здрав разум, предвидимост, спокойствие и сигурност.

днес спираме гласуването на бюджета, първо. Второ, новите икономически и социални мерки в помощ на икономиката и на домакинствата

да продължим с гласуването. Министърът на финансите реагира и сигурно ще каже, че ги има, защото ще ги прехвърлят от едни пера в други. А какво става с тези, от които ги вземате, за да ги прехвърлите на друго място? Тогава те ще останат без финансиране. Така че отново призоваваме към разум и ако искаме да гарантираме на държавата спокойствие и предвидимост, а на хората грижа, да спрем временно гласуването, да се приемат тези мерки, да се осигурят финансово и тогава да продължим, защото моментът изисква висока отговорност на държавници. Сега ще проличи кой гледа с хоризонт изборите през март с цел лично и партийно оцеляване, и кой – с хоризонт години напред и с цел превеждане на България през кризата с грижа за хората. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас, тъй като и вчера

в момента се прави пак изказване от името на парламентарна група по дневния ред. Моля Ви да съобразите това и когато Вие, като водещ, ръководите Събранието, да прекъснете и да напомните, че декларация от името на парламентарна група не се прави по дневния ред. Вчера премълчахте това като водещ, обърнах внимание, но днес няма как да допуснем втори път да се прави декларация по дневния ред.

и да санкционирате всички изказвания, които не са по дневния ред и по точката. Второ, да се съобразявате с времето, тъй като се спекулира с права. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Абсолютно сте прав, имаше елементи такива, но умишлено не обърнах внимание на госпожа Нинова. Тя не е от вчера в Народното събрание и много добре разбира.

като не прекъснахте председателя на парламентарната група и днес, и вчера, въпреки че госпожа Караянчева водеше заседанието, тъй като декларацията от името на парламентарна група не е по дневния ред, колкото и да са общи нещата.

и преминаваме към гласуване. Моля, народните представители да заемат местата си в залата.

Първо ще подложа на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона. Моля, режим на гласуване

Ще Ви изчакам, виждам, че има затруднения в гласуването. Когато има затруднения в гласуването, е практика да изчакаме всички народни представители. Има вдигнати ръце, господин Проданов, много често се налага и за Вашата парламентарна група.

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Йордан Йорданов и група народни представители. Гласували

подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложениe на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. (Реплики и уточнения.)

Предложение на народния представител Ирена Димова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва по приложена от Доклада таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва по приложената в Доклада таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерския съвет, както следва по приложена от Доклада таблица. (4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва по приложената таблица.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7. Комисията също подкрепя текста на вносителя за чл. 9. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

Не виждам. Подлагам на гласуване, първо, редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 6, както и текста на вносителя за членове 7, 8, 9 и 10. Гласували

Подлагам на гласуване

На ред 2. Капиталови разходи и ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „14 947,0“ се заменя с „64

431; - ред Всичко – числото 1 872 773,4 се заменя с числото 2 319 940,7.“ Комисията не подкрепя предложението.

вътрешните работи за 2021 г., както следва по приложената таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва по приложената таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва по приложената таблица.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Когато водихме дебат тук на първо четене по отношение на Закона за държавния бюджет, още тогава Ви съобщих, че това, което гласуваме на първо четене, не е истинският вариант на Закона за държавния бюджет. Друг е въпросът дали изобщо днес трябва да се занимаваме с него, защото този бюджет не е бюджетът на държавата, това е бюджетът на оцеляването, на бюджетното залъгване на гражданите. Да говорим в частност за бюджета на Министерство на вътрешните работи. Аз дори не съм сигурен, че това тук, което гледаме в момента, е отново истинският бюджет, който, гласувайки днес Вашите предложения, ще остане. Само да Ви припомня, че миналата година ние правихме специфични предложения, касаещи възнагражденията на служителите на Министерството на вътрешните работи, които Вие отхвърлихте, и само месец след това министър-председателят с решение на Министерския съвет въведе предложенията на БСП в изпълнение. В момента сме в идентична ситуация. Служителите на Министерството на вътрешните работи протестират – протестират заради натовареност, протестират заради това, че Вие се отнесохте с тях несправедливо по отношение на увеличение на заплатите, давате им 15%.

защото тези хора, уважаеми управляващи – трябва да обърнете внимание, се грижат за Вас, за Вашето спокойствие и в този момент Ви вардят долу.

Твърдите, че по европейски проекти идват пари, но те не се виждат. Капиталовите разходи на Министерството на вътрешните работи не са мръднали от четири години, едни и същи са – 14 млн. лв. Хората казаха: ние не можем да си ремонтираме пожарните, колеги, купувате ни ги и след два месеца се чупят, даже гаранционно ги обслужват, няма с какво да ги ремонтираме. Ние сме Ви предложили 50 милиона отгоре, поне да има с какво да работят, с какво да им сменят гумите, да им сменят маслата. Разбирате ли?! Не може да се работи в такава среда! Така че, колеги, ако имате малко разум, ако разбирате, ако искате да покажете отношение към тези хора, които Ви пазят – снощи, днес, довечера ще Ви пазят, вдигнете им заплатите с 30%, както искат, защото пак ще стане така, както стана миналата година. След един месец министър-председателят с решение на Министерския съвет ще каже: да, БСП са прави и ще им ги направим с 30% отгоре. Защо се инатите сега?! Най-разумният начин е това. Гледаме бюджета днес, гласуваме нашето предложение – хората са доволни, и Вие сте доволни. Те ще Ви пазят на драго сърце и Вие ще се радвате, че сте им помогнали. Сега какво?! Вие ще излезете навън и какво ще им кажете: колеги, ние не Ви уважаваме труда това, че ни пазите тук, че не искате да допуснете гражданите да си изразят отношението към нас – ще Ви дадем 15%, които са крайно недостатъчни. Крайно недостатъчни! И Вие ще го разберете това нещо много скоро, ако не го направите – или ще им ги дадете насила, когато министър-председателят Ви натисне, или ще им ги дадем ние, след като паднете от власт. Това е истината! По-добре сега го направете, защото в противен случай отношението, което Вие показвате тук към системата на МВР, е изключително негативно.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, няма да подкрепим бюджета на МВР. Как да го подкрепим, когато видим цифрите по пера? Текущи разходи – същите, недостатъчни, придобиване на дълготрайни активи – същите, недостатъчни, заплати – недостатъчни. Ами редовите служители на полицията, които имат основен ангажимент да се грижат за вътрешната сигурност и реда в държавата, получават крайно недостатъчни заплати. Справедливи са техните искания да бъдат увеличени с 30% и ние седим зад техните искания. Сега се опитахте мимоходом да противопоставите техните искания като разменна монета с исканията на майките и детските. Крайно некоректно е това поведение. Ами Вие разговаряли ли сте, господин Министър, с редовите полицаи да видите с какви униформи ходят и как сами си купуват обувки и дрехи? Даже и когато се разглеждаше бюджетът в Комисията, не бяха изслушани техни организации. Мога да посоча становището на Сдружение „Огнеборец“, което е против заложените цифри в този бюджет. Затова ние категорично седим зад исканията на полицаите и няма да подкрепим бюджета на МВР в този му вид. Благодаря, госпожо Нитова. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложениe на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. (Реплики и уточнения.)

се заменя с „1 880 007,4“. г) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) числото „2 156 007,4“ се заменя с

Предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители. „В чл.14, ал. 2, в таблицата се създава ред 8: „8. Политика в областта за защита от домашно насилие – поддържане и управление на кризисни центрове и създаване на условия за разкриването на нови 3 000,0“.“

Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: „Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., както следва: по приложената таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: по приложената таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва: по приложената таблица. (4) Утвърждава Утвърждава разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в общ размер до 47 млн. лв. за изплащане на годишната финансова подкрепа по чл. 64 .“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, госпожо Янкова.

Уважаеми господин Председател, госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Искам да привлека вниманието Ви към чл. 14, ал. 2 за създаване на нов ред осми – политика в областта за защита от домашно насилие, поддържане и управление на кризисни центрове, и създаване на условия за разкриване на нови такива. Преди около един месец, уважаеми колеги, тук в Народното събрание се обърнах към председателя на парламента и към всички Вас да довършим поправката в Закона за домашното насилие. Тогава председателят на парламента даде линия на поведение да се съберем. Събрахме се работна група: председателят на Правна комисия с участието на министъра на труда и социалната политика, реално и с консултации на заместник-министъра по по труда и социалната политика и дотук – един месец, нищо не можахме да направим. Уважаеми колеги, може би неслучайно днес съвпада –25 ноември е Международният ден за борба с насилието над жени. Има няколко изказвания на официални български институции – на омбудсмана, а днес и на заместник-омбудсмана. По време на извънредното положение се засили домашното насилие в България. След това имаме увеличение именно отново на броя спрямо миналата година на жертвите от домашно насилие. Предстоят следващи мерки, които ще бъдат изключително сериозни – семействата отново ще бъдат на изпитание и ще бъдат отново заедно. В Европейския съюз отново върви този дебат между всички политически семейства. Аз се обръщам и към министъра на

Омбудсманът на България казва, че в 18 областни града няма кризисни центрове за защита от домашно насилие. И преди две години, и сега ще кажа: сега предстои кметовете на общини да вземат решение за своите бюджети и, естествено, да вземат решение за сграден фонд, а ние да дадем малко ресурс – до три милиона. Тези, които са по-гъвкави и по-активни, дай боже през следващата година да има активни кметове и поне в областните градове да започне изграждане именно на такива центрове. Затова смятам, че днес има възможности за женска солидарност, мъжете са толерантни, а аз смятам, че целият български парламент в това издание е толерантен към жените – между самите жени има женска солидарност, днес да подкрепите това наше решение – няма да направи щета в бюджета. Затова направихме това предложение заедно с моите колеги – членове на парламента. Отново се обръщам и към Вас, госпожо Председател на

България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Чух това, което каза моята колежка Дора Янкова. Съгласен съм с нея, но в изказването си тя пропусна да каже, че тези кризисни центрове за домашно насилие влязоха и в нашата ресорна комисия, тези кризисни центрове на много места в България, като например по Черноморието се оказва, че там има само два и те представляват, забележете, два апартамента. Не може България да стигне до такова положение – кризисните центрове за домашно насилие в регион като Черноморския да представляват само два апартамента. Изрично питахме тогава. Затова бихме подкрепили всяко разумно предложение, което ще доведе и ще изведе борбата срещу домашното насилие до успешен край. Но съгласете се, мисля, че в залата няма някой на различно мнение, че българската държава трябва спешно да предприеме мерки в тази посока – да защити жените най-вече от домашното насилие, разбира се, да можем да осигурим на нуждаещите се такива кризисни центрове. Това се оказа голям проблем, аз поне останах с такова впечатление в Комисията. Благодаря Ви. Това пропуснахте да кажете, госпожо Янкова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Уважаеми госпожо Янкова, както отбелязахте, аз също много работя в тази посока и съм благодарна, че повдигнахте тази тема. Наистина в борбата с домашното насилие трябва да се включим всички, и то много активно. Аз призовавам и кметовете, и Националното сдружение на общините също да бъдат активни, защото помощта на държавата, да, тя може да се изрази във финансово се изрази във финансово отношение или в сграден фонд, но все пак знаете, че тези защитени жилища трябва да бъдат не в центъра на града, а в места, където трудно се намират – все пак да имат някаква защита тези жени. Аз подкрепям Вашето предложение и искам да заявя, че ще гласувам „за“, защото наистина тази битка, която водим, особено в днешния ден, е много знакова и е дълг на нашето общество да защитим тези жени, които са подложени на домашно насилие, още повече, както Вие казахте, в тази пандемия – сега, когато са вкъщи 24 часа, трябва да бъдем съпричастни. Но и общините трябва да бъдат много активни. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господа министри!

и възможности за хора, които да могат да обслужват и да подпомагат след това целия този процес. Затова, госпожо Председател на Народното събрание, аз Ви благодаря, че Вие ще изразите личната си воля, надявам се – и останалите членове на всички парламентарни групи. Всъщност днес, на този 25 ноември, е нормално българският парламент да направи един знак към жените. А по отношение на кметовете. Има четирима български кметове, които кметове, които със средства на държавния бюджет са направили такива центрове. Един български кмет с негови средства, тоест със средства на данъкоплатците и със средства на общината, която той представлява, а останалите са от неправителствен сектор. И ако някой е следил предаванията по телевизията миналата седмица, тук, в София – единият център вече е пред закриване. Госпожа Фандъкова беше на изпитание как ще реагира по този въпрос. Затова мисля, че можем да попитаме и министъра на финансите за 3 млн. лв. за възможни 18 центъра за домашно насилие, а аз знам, че те няма да се изхарчат. Защото то ще бъде според активността на общинския съвет, на кмета и след това по социалните услуги, като възможности за стандарт. Днес има как Народното събрание да даде един знак. Да, Истанбулската конвенция е в противоречие с нашата Конституция, но тези проблеми в нашето общество стоят. Ако ние за 3 милиона стоим и не искаме да направим една стъпка – Вие чухте случая в Сандански тази седмица! Ако действително е вярно, че жената е получавала насилие, къде е могла да отиде?!

към този проблем. Затова още един път се обръщам към Вас. Проблемът не е политически, да не го политизираме, но днес да го решим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Изказвания? Госпожо Клисурска.

Надявам се залата да се събуди и да се размисли по тази тема, защото не само че днес е 25 ноември и е Международният ден срещу насилието спрямо жени, но и статистиката в последните месеци показва, че само в първите месеци на извънредното положение жертвите на домашно насилие са 8 жени. Сигналите за месец само на телефонната линия, която се поддържа, са над 370. За съжаление, печална е статистиката в това изключително сложно извънредно положение, в което се намираме в момента, но ми позволете да прочета няколко думи на вопъл от жени, жертви на насилие, от последните седмици: „За нас жените, подложени на домашно насилие и психологически тормоз, мерките, свързани с принудителното затваряне, са повече от извънредни. Ние сме заключени за неопределено време със своите насилници, изолирани сме от другите хора и от ресурсите, които могат да ни помогнат да се справим с това.“ Липсват кризисните центрове в 15 областни града. Ако отворим статистиката, ще видим, че даже не е ясно колко са кризисните центрове – 10 ли са, 13 ли са, 8 ли са в действителност?! Две години от нашата парламентарна група задаваме въпроси към министъра на вътрешните работи, свързани с жертвите на домашно насилие. И знаете ли какви отговори получаваме?

действително инкриминирахме някои от съставите на престъпления, свързани с домашно насилие. И толкова! Но аз ще Ви върна една година по-назад във времето – февруари 2018 г., когато нашата парламентарна група внесе Проект за изменение на Закона за защита от домашно насилие и една от основните тези, които защитаваме, е създаването на кризисни центрове в 28-те областни града. В отговорите си министърът на вътрешните работи още през лятото на 2019 г. отговаря, че има работна група, която ще предложи измененията на Закона за защита от домашно насилие и той е на „трупчета“. Работни групи, групички, но до ден днешен кризисни центрове няма?! (Смях, оживление.) които са необходими на кметовете в съответните областни градове да създадат такива кризисни центрове, а те впоследствие да станат социална услуга и да станат държавно делегирана дейност. Важно е да се направи първата стъпка. Важно е тук, в Народното събрание, днес и сега да се вземе решение и следващата година да кажем на всички онези български жени, които са изложени на такъв риск и тормоз, че те ще бъдат защитени в тези кризисни центрове. Знаете ли в София колко души в момента могат да се възползват от услугата на кризисния център? Осем души за цяла София-област! Това нормално ли е? Искам да Ви кажа и още нещо. В началото на месец март Комитетът за правата на жената към ООН настоя българската държава да отдели повече средства за кризисни центрове. Призоваваме Ви днес и сега, на днешната дата – 25 ноември, нека направим тази стъпка за всички жертви на домашно насилие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Една много тиха пандемия от години броди из нашата страна и това е пандемията на домашното насилие. И, както казаха колегите, които говориха преди мен, в последните месеци размерите на тази пандемия стават застрашителни. жени са починали за първите шест месеца от домашно насилие. Тези жени не са могли да потърсят помощ и не са имали къде да потърсят помощ. За съжаление, днес държавата отсъства от този проблем. Има теми, които трябва да ни обединят, и аз съм убедена, че днес темата за елиминация на насилието над жени ще ни обедини и заедно ние ще гласуваме тези 3 млн. лв., нужни за започване решаването на този огромен проблем. Защото наистина проблемът е огромен, трагедията на една жена е трагедия на цялото общество. Представяте ли си как тя живее в страх и ужас и след две седмици затваряне вкъщи с насилника си, след като тя няма на кого да се обади, няма къде да отиде? Излезе ли, остава на улицата. 3 млн. лв. за този огромен бюджет не са много средства, но това са спасени човешки животи и спасени жени. Бюджетът на една държава е политиката на държавата, изразена в числа. С това, което ние предлагаме, предлагаме държавата да покаже грижа, да покаже отговорно отношение и да покаже, че наистина животът на жените и на хората, жертви на насилие, е важен. Вярвам, че Вие днес със своя глас ще покажете и Вашето отношение. Какво се казва в доклада на специалния докладчик Дубравка Симонович, специален докладчик на ООН по въпросите на ООН за насилието над жени? През месец юни тя прави своето проучване в България и казва, че центровете са изключително недостатъчни, че политиките, които прави държавата, са изключително недостатъчни и че че България е на едно от високите нива по домашно насилие. Трябва да се предприемат активни политики и активни мерки, за да може България да не води тази позорна класация. Надявам се, че числата, които ще Ви зачета сега, ще събудят във Вас Вашето отношение към този огромен проблем и наистина чрез гласуване Вие ще покажете Вашата воля за решаването му. През 2016 г. – 22 жени са починали вследствие на домашно насилие; 2017 г. те са били 27;

Не виждам. Продължаваме с изказванията. Колеги, има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

Процедура за прегласуване? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за прегласуване. Наистина се надявам на Вашата солидарност и на Вашия разум, и на Вашите сърца. Подкрепете нашето предложение. Българските жени го заслужават.

Следващото предложение, което ще подложа на гласуване, е неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Предложението не е прието.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, моля да направим процедура по прегласуване и да подкрепите предложението,

Отново ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ. Гласували

се заменя с „41 855,4“. г) на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „15 600,0“. се заменя с „20

В ал. 2: а) на ред 1. „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ числото „144 455,3“ се заменя със „149 455,3“. на ред 2. „Политика в областта на диагностиката и лечението числото“ „572 225,1“ се заменя с „582 225,1“. в) на ред 3. „Политика в областта на лекарствените продукти и медицински изделия“ числото „37 133,1“ се заменя с „41 133,1“. създава се нов ред 5. „Фонд „Защитени лечебни заведения“ 30 000,0.“ д) на ред Всичко: числото „783 982,0“ се заменя с „832 982,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Илиева Янкова: В чл. 15, ал. 1 се създава ред 2.3.: „2.3. Въздушен медицински транспорт – придобиване на два броя медицински хеликоптери за спешни медицински случаи и кризи, окомплектовани с необходимото за целта медицинско оборудване, електронни системи за комуникация, навигация и управление 25 000, 0“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания? Господин Михайлов

Благодаря Ви, господин Председател. Министерството на здравеопазването е институция, която е призвана да координира цялата стратегия в областта на здравната политика. И в този смисъл инвестициите в това министерство и неговият бюджет представляват едно огледало на това как държавата вижда решаването на основните проблеми в здравната политика, независимо че огромната част от разходите за здравеопазване се падат на В този смисъл нашите предложения са насочени в няколко основни посоки и на първо място аз бих обърнал внимание на капиталовите разходи с оглед придобиване на дълготрайни материални активи. Господин Председател, уважаеми колеги, Вие знаете, че има областни болници, за които ние вече години наред, от самото начало на съществуването на това Народно събрание, като болницата в Ямбол, ако си спомняте, говорим непрекъснато, отправяме въпроси към министъра на здравеопазването, но проблемът и до момента не е решен. Вторият, много по-голям въпрос, не виждаме тук отражение в него, е решаването на проблема за строежа, финансирането на този строеж, на Националната педиатрична болница. Проблемът беше поставен от група педиатри преди повече от две години. Ние и досега се колебаем като държава, като институция Народно събрание и практическо решение за започване на действия по този проблем не е реализирано. Това са и нашите аргументи в направление „Капиталови разходи“ цифрата да бъде увеличена. По отношение на превенцията и контрола върху заболяванията безспорно основната част, основната тежест през тази година, която предстои, ще бъде свързана с ваксините, които ще бъдат закупени за ваксинация на таргетните групи за COVID-19. Но трябва да имате предвид, уважаеми колеги, че има много други скринингови програми. Аз тук виждам колегата доцент Иванов, който е един от сподвижниците на една от тези програми, и смятаме също, че тези скринингови програми за решаване на проблемите в социалнозначими заболявания, каквито са онкологичните, следва да бъдат решени през новата година. По този въпрос имаше много кръгли маси, имаше много събирания, но, за съжаление, това не е отразено в тази цифра и затова е нашето предложение за увеличаване. По отношение на диагностика и лечение, искам да обърна Вашето внимание на това, за което също се говореше – имаше „кръгла маса“ в парламента, лечението и профилактиката на психичните разстройства. Вие виждате, че психологическият стрес у нацията е много голям. Вече излязоха първите данни за рязко увеличаване на опитите за самоубийства и на самоубийства на територията на страната, за стреса в населението. А тази програма, която е световна програма за превенция, контрол и лечение на психичните заболявания, все още в България се намира на изключително незадоволително ниво и затова смятаме, че и в тази област увеличаването на цифрата би трябвало да бъде насочено точно в тази посока. И не на последно място, господин Председател и уважаеми колеги, нашето предложение за създаване на фонд „Защитени болнични заведения“ е свързано с това, което всички Вие знаете като представители на различни области в страната – какво е състоянието на редица общински болници. Не говоря, че и областните са в цветущо състояние, но общинските болници са в много сериозно материално състояние. Общините не са в състояние не са в състояние да финансират нито ремонта, нито тяхното поддържане във вида, в който те в момента функционират, а той е, не искам да го споменавам пред лицето на цялата нация, но в много от болничните заведения е твърде сериозен. Затова ние държим на тези свои предложения и смятаме, че те могат да бъдат съвсем сериозно подкрепени от цялата зала. Благодаря Ви, господин Председател.

Уважаеми господин Председател, по начина на водене вземам тази процедура. Докато Ви хвалехме, че си вършите работата, не прекъсвате председателя, виждам, че в момента сте изтървали нещата, и това неуважение, което се проявява тук към говорещите колеги от министрите и наши колеги, не знам, Приемна ли се осъществява в момента тук на Министерския съвет? Но направете нещо, направете забележка, защото колегата говори преди малко по важни въпроси, които засягат здравеопазването, никой не го слуша. Колеги депутати си идват, ако трябва по едно кафенце им поръчайте, за да може да върви по-леко срещата, така че въведете някакъв ред в залата. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с изказванията. Госпожо Янкова.

дадох Ви думата. предложението ми е българската държава, парламентът да вземе решение за въздушен медицински транспорт. Да се придобият два броя медицински хеликоптера за спешни медицински случаи и кризи, които са окомплектовани с необходимото за целта медицинско оборудване, електронни системи за комуникация, навигация и управление. Сигурно е смешно за някои, но ако живеете в Родопите и трябва да дойдете до столицата да получите медицинска помощ, която я няма там, това са четири часа минимум. Ако трябва да има бутилка с кислород, тя трябва да издържи около пет часа и ако има катастрофа по пътя или е спрян пътят, или ремонт, тоест Вие не можете да направите придвижване на човек. Сигурно, за тези, които живеят в Силистра и на други места, това са изключително трудни въпроси. Дори в условията на COVID министър-председателят според мен не може да си даде хеликоптера, защото той трябва да вози заразени хора, ако те са болни. Видях, за съжаление, присъствието на министъра на здравеопазването с един стар хеликоптер, когато имаше катастрофа в Ямболско. Имахме такъв случай в Смолян, в който потърсих заместник-министъра на здравеопазването да питам: има ли държавата хеликоптер? Каза: няма. Искам да Ви кажа, колеги, направихме тогава проучване, абсолютно всички по-заможни хора в България в момента или са си продали хеликоптерите, или те са извън България. И остава един военен, който е на специално разпореждане, и нищо повече. Затова моето обръщение е – министърът на финансите е бил в здравеопазването, познава всичко това, да, знам, Вие ще кажете: предстои да закупим през Оперативната програма. Ама кога ли, надали и някога?! Нека българската държава в този момент на изпитание си защити българските граждани. Два хеликоптера няма да бъдат проблем, още повече че когато има трудности и когато има бедствия, не само за медицински нужди, Гражданска защита също би могла да ги поеме на стопанисване и управление.

господин Председател. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Още в началото на това управление Вие, управляващите и мнозинство, заявихте, че здравеопазването е основен приоритет на Вашето управление. Втори ден дебатираме два основни закона, които касаят здравеопазването на България, в отсъствието на министъра на здравеопазването. Ние към министъра на здравеопазването имаме и въпроси освен му гласуваме тук бюджетите, които ще гарантират неговото оставане на министерския пост. Още в началото на Вашия мандат, уважаеми управляващи, Вие заявихте, че един от приоритетите в здравеопазването е психиатричната помощ и до края на мандата ще я изведете докрай. Ето, ние в този бюджет предлагаме с 5 милиона да се увеличат капиталовите разходи за психиатричната помощ и да се решат проблемите поне на един дял от здравеопазването в България. Вие отказахте! Кой въобще от приоритетите в здравеопазването този бюджет ще реши? Нито един! Какво ще се случи с болниците, които са в отдалечените региони на страната? Ние Ви предлагаме да се създаде фонд от 30 млн. лв., който да гарантира съществуването на тези болници, които сега в условията на ковид пандемията се оказаха особено важни. Кой проблем от Спешната помощ ще реши този бюджет? Да не би старата система на телефон 112, или пък липсата на мотопарка, който е необходим за осъществяването на дейността на Спешната помощ?! Уважаеми господин Министър на финансите, заедно с министъра на здравеопазването Ви каня да направим едно кръгче с линейка, чисто нова, така наречен реномобил, не по магистралите на България, а около Спешната помощ на София. Да изкараме едно дежурство, без да работим – ей така отстрани ще стоим и ще гледаме, и ще видим всичките проблеми на здравеопазването в България, в нарушената комуникация между извънболничната, спешната и болничната помощ. Какво ще се случи с държавните служители, които сега са на първа линия, така наречените санитарни инспектори от системата, и те са от бюджета на Министерството на здравеопазването? Дали ще си получат до края на това тримесечие обещаните 1000 лв., които ги получават на тримесечие; дали ще се наложи актуализация на сегашния бюджет, за да им бъдат заплатени тези средства; и с новия бюджет какво ще се случи с тези държавни служители, които освен че осъществяват основната роля по откриването и на контактните на коронавируса, но те са длъжни да осъществяват и контрола? Да не говорим, че почти всички са в предпенсионна възраст и догодина много от тях ще излязат в пенсия. Какво решава от проблемите на здравеопазването по отношение на кадровия персонал? Не го решава! Ето, ние Ви предлагаме 5 милиона за следдипломна квалификация. И това наше предложение не приемате. Уважаеми дами и господа народни представители, напоследък сте свикнали, че след като приключим тук, в залата, и се приключи гласуването на даден закон, новините ще съобщят, че депутатите са гласували определен закон. Сигурно очаквате, че и тази вечер медиите ще съобщят, че депутатите са приели Закона за държавния бюджет на Република България? Искам от тази трибуна да заявя, че парламентарната група на „БСП за България“ не приема бюджета на Републиката за 2021 г.

Вие знаете, че преди около месец-месец и половина в аптеките на България имаше истерия поради липсата на достатъчно ваксини за имунизация против грипните вируси, които върлуват в страната. Тогава този въпрос не беше решен.

че тази бройка ще бъде увеличена на 180 хиляди ваксини. Ние считаме, че те са недостатъчни. Във връзка с това направихме предложение да се увеличи бройката на ваксините достатъчно, за да могат да стигат до всички хора в България, които искат да се ваксинират. Преди около десет дни, дано да не бъркам, беше направено изявление от министър-председателя на Република България, че България планира да закупи 13 милиона ваксини от различни фирми на стойност между 300 и 500 млн. лв. Тези между 300 и 500 млн. лв. представляват около половината от бюджета на Министерството на здравеопазването, което по принцип трябва да ги плати. Ние сме съгласни с такова предложение, ако то бъде обосновано. При прегледа на бюджета обаче лично аз и колегите, които помолих да ми помогнат, никъде не намерихме и ред, който да каже откъде ще бъдат осигурени тези между 300 и 500 млн. лв. Явно е, че в планирания бюджет на Министерството на здравеопазването го няма. го няма. Моят въпрос към министъра на финансите, който е в залата, е: планира ли се и откъде ще бъде осигурена тази изключително голяма сума за бюджета на Министерството на здравеопазването и в частност на държавния бюджет на нашата страна?

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господа министри, колеги! За поредна година виждаме бюджет, по който България коренно се отличава от другите държави в Европейския съюз. Бюджет, в който повече от 50% са средствата за болнична помощ и една много малка степен за профилактика и доболнично лечение – профилактика, която е изключително важна във времената на пандемия, в която се намираме; бюджет, в който децата не само в сферата на здравеопазването, но и във всички останали сфери, децата не са Ви приоритет. Отхвърлихте предложението за безплатни лекарства на деца до 14 години, отхвърлихте предложението за увеличаване на обезщетенията за гледане на деца. В сферата на здравеопазването нито една нова скринингова програма за детско здравеопазване. Детската болница пари ще даваме, но целият въпрос е абсолютен батак, с извинение за използваната дума. Във времена на COVID никой не се замисли какво се случва с една майка на дете с увреждане, ако случайно тя се разболее. Липсват сестри и медицински персонал, лекари. Призовавате студенти и специализанти да се включат в борбата на първа линия.

Преди няколко дни самият министър каза, че, за съжаление, здравната система била нереформирана. Наливаме пари в пясък. В същото това време, парите не са основното – Вие нямате никаква система, с която да ръководите здравеопазването и да се борите в настоящата ситуация. На 22 октомври със срок от един месец трябваше да актуализирате Националния план за действие при пандемия. На 18 юни с единодушие приехте решение с тримесечен срок в Комисията по здравеопазване да обсъдим

Отказвате или нямате маска? Тогава Ви моля да напуснете залата! Не бива така.

Ще напуснете ли залата? Поне направете някакъв знак, че ме чувате.

Моля Ви, идете при господин Шопов, той не реагира на това, което му казвам. Безпокои ме!

Безпокои ме! Господин Шопов, добре ли сте? Поне направете знак, че сте добре, но категорично отказвате да сложите маска, да разговаряте с мен или каквото и да било.

Колеги, има ли други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители.

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Янкова. Гласували